За-49 Рішення не прийняте. Тому ми переходимо до розгляду цих законопроектів за повною процедурою. І я запрошую до доповіді автора автора законопроекту – народного депутата України Артура Герасимова, прошу. Шановна пані головуюча, шановні колеги! Питання використання не за призначенням квартир в житловому фонді, дійсно, виходить далеко за межі просто цифр чи просто літер в якихось законах. Бо вже неодноразово за той проміжок часу, коли ми розглядаємо цей закон в парламенті, пам'ятаєте, у нас були і неуспішні голосування, були успішні голосування по включенню в порядок денний цього законопроекту, вже, на жаль, сталися і сумні події. Коли згорів хостел в Запоріжжі, загинуло дуже багато людей. Коли горів хостел в Києві, і на щастя це був тільки другий поверх, і люди встигли просто повистрибувати у вікна. Але в тому, що стосується багатоквартирних будинків з кількістю поверхів більше ніж 16, ви розумієте, що коли пожежа, на жаль, починається – 30-й, 37-й, 37-й, 40-й поверх і, на жаль, будинок не підлаштований під те, щоб там знаходилась певна кількість людей, а він обладнаний, згідно з ДБН, під значно меншу кількість осіб, то це дійсно приводить до трагедії. Тому, шановні колеги, що стосується законопроекту 6424-д, то ключові його новації заключаються в наступних речах. Перша. В тому, що стосується багатоквартирних житлових будинків поверховістю 16, більш ніж 16 поверхів, то забороняється використання квартир як офісів. Але хотів би звернути вашу увагу, що не забороняється реєстрація юридичних осіб Тобто законопроект не торкається цієї тематики. Крім цього, під дію законопроекту не підпадають 1-й поверх, 2-й поверх, цоколь будівлі, підвали, а також останні поверхи будівель, навіть у випадку, якщо там 30, 35 чи 40 поверхів, вони не підпадають під дію цього. Крім цього, ми чітко захищаємо фопів. І я тут вдячний представникам всіх фракцій, які опрацьовували цей законопроект і разом з робочою групою, і в рамках комітету, представникам "Батьківщини", Олександрі Володимирівні Кужель, представникам "Самопомочі", тому що, дійсно, ми завдяки цьому захистили і фопів, тому що дозволено зараз тим, хто, наприклад, особисто проживає в цьому приміщенні і використовує цю квартири для ведення господарської діяльності, але без використання найманої праці, дозволено використовувати ці приміщення. Тобто законопроект є збалансованим на даний момент. Також під час роботи робочої групи дуже чітко розглядалося питання відповідальності за вчинення правопорушень у цій сфері, тому що, на жаль, ви знаєте, от ті, хто зараз проживає, і я знаю, що в цій залі теж дуже багато людей, які особисто стикнулися з проблемами, які вирішуються цим законопроектом. Так от, наразі значна кількість проблем існує і тому, що ніхто не відповідає за контроль цієї ситуації, ніхто не відповідає за те, щоб були застосовані певні засоби примушення для того, щоб люди вирішували ситуації, які народжуються у багатоквартирних житлових будинках. Тому це питання також детально опрацьоване, неоднократно проговорене і в рамках робочої групи представниками всіх фракцій, всіх груп парламенту, позафракційними і також воно неодноразово проговорено у комітеті. І, шановні колеги, також наразі в цьому законопроекті включена така стаття, яка вносить зміни у Закон України "Про туризм", і вона визначає на рівні терміну таке поняття як "хостел". І я б хотів би звернутися до вас і під стенограму попросити, щоб під час голосування за цей законопроект у рішенні комітету за основу, (підкреслюю – за основу, щоб ми мали змогу також детально опрацювати його і до другого читання) врахувати визначення хостелу, яке присутнє в альтернативному законопроекті 6424-1, д–1, народного депутата Левченка. в рамках робочої групи ми розглядали це питання і вирішили, що саме таке визначення хостелу є більш збалансованим, є більш таким, яке підходить сьогодні для внесення в законопроект про… в Закон України "Про туризм". Таким чином, підсумовуючи, шановні колеги, хочу попросити вас підтримати одноголосно, всі фракції і групи, цей законопроект за основу, але з урахуванням того, що в цьому законопроекті буде використано використано визначення "хостелу" з альтернативного законопроекту 6424-1 народного депутата Левченка. Якщо є потреба і якщо це потрібно я можу зачитати це визначення під стенограму. Таким чином, хостел – це невеликий туристичний готель-гуртожиток, розміщений в окремому житловому (нежитловому) будинку, частині житлового (нежитлового) будинку (секції, під'їзді) з окремою вхідною групою чи житловому (нежитловому) приміщенні, призначений для тимчасового перебування (тимчасового проживання) людей, має не більше п'яти номерів чи відокремлених кімнат різної місткості, але з розміщенням не більше шести осіб в одному номері (відокремленій кімнаті), а також містить не менш як два санвузли та окреме приміщення (зону) для спілкування гостей. Хостели повинні мати окремий вхід та евакуаційний вихід безпосередньо на прибудинкову територію будинку чи вулицю. У випадку розміщення хостелу на першому чи цокольному поверсі багатоквартирних будинків, підходи і під'їзди до хостелу не повинні перешкоджати під'їзду до кожного входу цього будинку пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб. Розміщення хостелу в багатоквартирному будинку допускається за рішенням співвласників багатоквартирного будинку, яке прийнято в порядку, визначеному Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". І наостанок. Шановні колеги, суть цього законопроекту полягає не просто в комфорті мешканців багатоквартирних житлових будинків, не просто в тому, що дійсно житловий фонд використовується не за призначенням, а дійсно в питанні збереження життів мешканців багатоквартирних будинків, тому що ситуація є дуже простою. Згідно з будівельних норм, коли будується житло, коли будується житлове приміщення і кількість виходів і те, яким чином побудовано сходи і те, яким чином взагалі сплановані ці приміщення, розраховано під певну кількість осіб. Розміщення офісів в цих багатоквартирних житлових будинках значно зміщує кількість осіб, які одночасно знаходяться в цьому будинку. І під час виникнення, боронь Боже, критичної ситуації, можуть бути дійсно питання, коли цієї кількості виходів, цієї кількості сходів і взагалі системи протипожежної безпеки не вистачить для того, щоб рятувати життя. І я вже наводив вам приклади, коли згорів хостел в Запоріжжі і загинули люди, коли згорів хостел у Києві і, слава Тобі, Господи, що був другий поверх і люди встигли повистрибувати. Але вже з тридцятого поверху чи з сорокового, чи з двадцять п'ятого ти не сильно вистрибнеш. Тому, шановні колеги,

Перед тим, як провести запис на запитання, я хочу зробити оголошення, колеги. В Україні з офіційним візитом перебуває делегація Національної Ради Республіки Австрія на чолі з Головою Національної Ради паном Вольфгангом Соботкою. (Оплески) І я хочу привітати і Голову парламенту, і членів делегації. Ми провели зустріч і пан Голова запевнив, що послідовна тверда позиція Австрії по підтримці українського суверенітету і надалі буде такою ж твердою. П'ять років Австрія долучається до санкцій проти Російської Федерації. ми проговорили і культурну, і гуманітарну співпрацю між нашими країнами. І я бажаю плідного відвідування нашої держави і яскравих вражень від гостинної української землі. Бажаю вам доброго візиту! Дякую вам. А тепер прошу провести запис на запитання до доповідача.

Кужель, пане Голово.

Ви знаєте, відверто хочу вам сказати, в першому варіанті законопроект, який ви вносили, для мене був більш важливий, бо я живу у великому поверховому будинку, в якому страждають всі мешканці цього дому, дому, тому що половина дому здають люди в оренду, і це не контролює податкова, це не контролює міліція, з'являються якісь масажні салони, які працюють по ночам, наркомани і все інше. І мені більше подобалася дуже жорстка позиція, що в квартирних будинках не може бути офісів, не може, офіси можуть бути на першому поверсі, якщо воно виведено, да, з житлового фонду.

Шановна Олександра Володимирівна, шановні колеги! Відносно цього законопроекту, дійсно, точаться великі дискусії, точніше точилися, наразі є майже узгоджена позиція. І я хотів би всіх, хто сьогодні висловлює свої думки, запросити вносити свої поправки до другого читання для того, щоб те рішення, яке вийде з комітету, воно, як ми з багатьма колегами обговорювали, воно захищало мешканців багатоквартирних будинків, воно було державницьким і, з іншого боку, воно не шкодило бізнесу, ви пам'ятаєте, як ми з вами це обговорювали. І тут, якщо буде воля комітету, якщо буде воля залу, на рівні другого читання підтримати більш жорстку концепцію, питань немає. Якщо зал вирішить підтримати більш м'яку, то зробимо цей перший крок, а вже після того будемо виходити на більш жорсткі речі. Дякую.

Звичайно, доповідач дуже чітко обґрунтував, і ми всі зрозуміло ясно, як зробити зміни до Житлового кодексу, це, насамперед, це забезпечення прав власників приміщень житлових будинків. Але в мене запитання полягає в тому, скажіть, будь ласка, от ви нам сказали, ну, звичайно, ми приймемо обов'язково у першому читанні за основу, тут питань немає, тому що це необхідне, невикористання на першому, другому і третьому поверсі, і на останньому, чим це зумовлено? Будь ласка. Дякую, Іване Дмитровичу. Перше. Стосовно будівельних норм. І це в будь-якому будинку, перший, другий, цоколь і останній поверх навіть у житловому фонді дозволено розміщувати нежитлові приміщення. І це є нормальним, це є світова світова практика, в тому що стосується цього. Але от я думаю, колегам буде цікаво, тому що під час підготовки цього законопроекту я збирав і міжнародний досвід з цього питання. Так от, що цікаво. Наприклад, у коли вивчався досвід, то це виглядає приблизно так. За останні 20 років була значно послаблена система дозволів на розміщення офісів у житлових приміщеннях. Тепер можна розміщувати офіси, якщо в них працює не більше, якщо не помиляюся, двох людей без використання парковки, без використання вивісок і без… без… без і ще там позицій 20. Тому ми чітко йдемо з точки зору будівельних норм і з точки зору практики нашого застосування реального будівництва. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання Бєлькова Ольга Валентинівна. Дуже дякую. Пане доповідачу, ви вже почали відповідати на питання, яке я хотіла поставити, все ж таки, яка міжнародна практика сьогодні, особливо в європейських країнах, щодо використання житлових приміщень, там, де є багато квартир для різних офісів. Це дуже важливо розуміти, ну, що ми не видумуємо щось таке нове, і, що ми йдемо в межах там, скажімо, прав і свобод, які є типовими для нашого регіону, а саме Європа. Дякую за запитання. Одразу хочу сказати, що ситуація з розміщенням офісів, виробництв та взагалі чого завгодно в житловому фонді і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і взагалі в розвинутих країнах вона дуже жорстко регламентується, просто кажучи, заборонено. Я ж вам наводив приклад, що в Сполучених Штатах, як кажуть, вийшло значне послаблення, тепер можна офіс, якщо там працює дві людини, наприклад, да? Це – послаблення. Тобто перед цим було взагалі заборонено. Що стосується європейських країн, то правила захисту життя людини, правила протипожежної безпеки, вони стоять на першому місці. В нас наразі, на жаль, твориться повний хаос. І що ми робимо? Ми, якщо чесно, робимо перший крок до того, щоб зробити європейські світові правила в розміщенні нежитлового фонду якраз там, де люди купують собі квартири і де вони живуть, вибачте, ну, без розрахунку на виробництво чи офісну діяльність І також, що цікаво, вже ці речі також рахувалися. От, наприклад, якщо, ну, давайте уявимо звичайну там середньостатистичну сім'ю, тобто три людини приблизно на квартиру, то середній офіс, от рахували дуже багато активістів, це не менше 12 людей, тобто чотирикратне перевищення як мінімум, це без відвідувачів. Навантаження на будинок, причому я вже мовчу про ліфти, про сходи, про освітлення, про енергетику. Ключове питання, що якщо стає питання евакуації людей під час… Про евакуацію треба ще послухати. 30 секунд, будь ласка. ГЕРАСИМОВ А.В. Коли стає питання про евакуацію людей, боронь Боже, коли стається небезпечна ситуація, то, на жаль, наш житловий фонд взагалі не розрахований, і це тільки питання часу, коли це, на жаль, може прийти. І як я вже наводив приклади і Запоріжжя, і Києва, коли це, на жаль, ставалося. А під час пожежі ключове – це не вогонь, ключове – це дим. І, вибачте, якщо з другого поверху можна виплигнути, з 39-го, 40-го, 25-го ти не будеш пригати у вікна. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До співдоповіді… Спочатку співавтор, а потім вже від комітету. До співдоповіді запрошується народний депутат України Левченко Юрій Володимирович, а вже потім буде співдоповідь від комітету. Будь ласка, пане Юрію. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. По-перше, я радий, що, нарешті, ми дійшли до хоча би обговорення цього вкрай важливого питання для десятків тисяч українців, може, навіть сотень тисяч українців особливо у великих містах. На превеликий жаль, ми бачимо, що сесійна зала ще не вся повернулася з Мальдів, так, і, на превеликий жаль, дуже малоймовірно, що це рішення буде сьогодні проголосоване. І тому я одразу хотів би звернутися, щоб поки в нас є ще час на обговорення, до всіх депутатів, які є хоч якось поблизу Верховної Ради, щоби ви все ж таки прийшли і здійснили свій обов'язок, і за це проголосували. А чому за це треба проголосувати? треба проголосувати, тому що сьогодні сотні тисяч українців потерпають, реально потерпають, їхні умови життя є нестерпними через те, що в їхніх житлових будинках абсолютно безконтрольно, абсолютно без жодної регуляції існують хостели, хостели... так звані хостели, до речі, тому що із західноєвропейськими хостелами ці хостели, зазвичай, мають дуже мало спільного. Хостели, починаючи від 10 людей до сотні людей, існують сьогодні в житлових будинках, працюють в житлових будинках. Справа в тому, для тих, хто, може, не знає цю проблему, я хотів би, користуючись можливістю, що в нас, нарешті, довга процедура, трошки детальніше про це розповісти. Я як мажоритарник, київський мажоритарник, 223-й округ, Шевченківський район міста Києва останні 4 роки своєї роботи як народного депутата отримую десятки, десятки звернень, постійні десятки звернень від киян щодо цієї проблеми – звернення, коли цілі будинки звертаються до мене і кажуть: у нас нестерпні умови життя, тому що у нас 2-3 поверхи захопив цей незаконний хостел – постійне п'янство, антисоціальна поведінка, сміття, бійки, галас і з ними нічого абсолютно не можна зробити, я це достеменно знаю. Чому? А тому що діюче законодавство сьогодні, українське, взагалі не має визначення хостелу як такого, немає поняття хостелу в діючому законодавстві. І якщо немає поняття хостелу в діючому законодавстві, то і немає вимог до цього поняття, то нічого не можна з цими хостелами зробити. Викликаєш поліцію, поліція приїжджає, дивляться. А вони кажуть: "А ми цю квартиру здаємо в оренду". Поліція каже: "Ну, да, приватне житло, ми нічого не можемо із цим зробити". Розвертається і їде. Викликаєш Державну фіскальну службу, що вони сплачують податки. А ДФС каже теж: "А немає ніякого хостелу, нічого немає в законодавстві, ми не можемо перевірити, чи вони сплачують, чи не сплачують, може, взагалі це друзі прийшли в когось там переночувати…", – і так далі. Тобто жодної управи серйозної, жодної реальної в законодавстві сьогодні немає. Тому, безперечно, треба зробити хоча би перший крок, щоб це питання врегулювати. На жаль, той, перший, варіант законопроекту, який спочатку доповідав пан Герасимов, на мою думку, хоча він і робить певний крок вперед, але він дуже-дуже недосконалий. Насамперед, він недосконалий у визначенні поняття "хостелу", якраз про те, що я зараз говорив. Те визначення, яке вони прописали в своєму варіанті, воно не дозволить правоохоронним органам, не дозволить регуляторним органам належним чином боротися з незаконними хостелами. Тому що воно настільки розмите, це визначення, що, по суті, ми отримаємо ту саму проблему, що ми маємо зараз. Воно не дозволяє реально це питання врегулювати. В моєму, альтернативному, законопроекті ми запропонували, власне кажучи, те визначення, яке відповідає, по-перше, загальносвітовій практиці розвинутих країн, що таке хостел; і, по-друге, воно має чітку правову визначеність і дозволить відповідним регуляторним і правоохоронним органам боротися з незаконними хостелами у випадку порушення цього закону. А в законі прописано, деталізую, тому що пан Герасимов на цьому не наголосив, в законі написано, що використання не за призначенням квартир в багатоквартирних житлових будинках, в тому числі як готелів та інших закладів тимчасового проживання (крім хостелів) забороняється. Так? Тобто ми говоримо про те, що використання не за призначенням квартир в багатоквартирних житлових будинках взагалі забороняється, але при певній ситуації хостели можна використовувати, але виключно якщо хостел відповідає тому визначенню, яке прописане в цьому законі. Визначення Артур Герасимов зачитав, визначення дуже чітке, власне кажучи. Я сподіваюся, що головуючий використає це визначення, яке я зачитав, з мого законопроекту. Мова йде про те, що до хостелів мають бути конкретні вимоги: скільки може бути людей на квадратний метр, скільки має бути кімнат, на, наприклад, санвузол, які мають бути будівельні норми, прописано, що хостел має мати окремий вхід, справді окремий вхід, не через під'їзд загального користування, коли костел, по суті, захоплює під'їзд, а виключно, якщо це хостел в житловому будинку, тільки якщо в нього є окремий вхід, справді окремий вхід, так? Прописано, що хостел може існувати виключно, якщо на загальних зборах будинку мешканці будинку дали дозвіл цьому хостелу на відкриття в їхньому будинку, згідно відповідного законодавства щодо співвласників багатоквартирних будинків. Тобто це визначення реально дозволяє, реально повертає контроль або не те, що повертає, бо його ніколи не було, а дає контроль над своїм будинком мешканцям цього будинку. Це визначення дозволить їм зупинити будь-який хостел фіктивний, якщо вони його не бажають мати в своєму будинку. І тому дуже важливо саме з цим визначенням ухвалити цей законопроект. Крім цього, я зараз звертаюся до авторів першого звертаюся до пані Оксани Сироїд, якщо ви будете ставити зараз на голосування, в цьому законопроекті є також інші важливі моменти, чим відрізняється мій альтернативний від первинного. Справа в тому, що в первинному не згадані державні будівельні норми, не згадані санітарні норми щодо функціонування офісів, не тільки хостелів, а офісів в багатоквартирних житлових будинках. І я також пропоную ставити посилання на ДБН, що будь-які офіси в багатоквартирних житлових будинках навіть в рамках цього закону можуть існувати виключно, якщо вони повністю відповідають державним будівельним нормам. що в житловому фонді не може бути ні на першому, ні на другому, ні на останньому поверсі, і не в важливості від того, скільки поверхів цей має житловий будинок, в житловому фонді не може бути ніяких офісів, ніяких хостелів без дозволу більшості мешканців цього житлового будинку. Тому що, коли ті, хтось в цьому залі говорить про те, що ми маємо захищати економіку, маємо захищати ми підприємництво, так, безперечно, треба робити все можливе для того, щоб малий і середній бізнес розвивався, але це не має іти всупереч, власне кажучи, якості життя людей, які придбали свої квартири, зібрали ці копійки, які ледь люди збирають, придбали свої квартири і просто, вибачте, хочуть нормально в них жити. Не хочуть, щоби натовпи бігали повз їхню хату кожен день, повз їхні двері, сто людей верх-вниз, верх-вниз. Не хочуть, щоби музику хтось включав о 12-й ночі. Не хочуть, щоб п'янство відбувалося. щоб натовпи офісних працівників стояли на їхніх сходових клітинах. Люди хочуть просто мати гідну якість життя в їхніх особистих квартирах, в їхній приватній власності, в їхньому куточку маленькому, де вони можуть хоч на кілька годин сховатися від тих негараздів, які є в нашій державі. І не можна І не можна позбавляти українців, більшості українців цього права, мотивуючи це тим, що ми маємо давати можливість розвиватися малому і середньому бізнесу.

Тому, товариство, розуміючи недоліки першого законопроекту, я звісно закликаю підтримати мій альтернативний законопроект. Я тільки що пояснив чому я переконаний, що він суттєво кращий.

яке нами прописано в моєму законопроекті, то я би був готовий також і підтримати і перший варіант, тому що це є крок, хоча би якийсь крок вперед. Тим більше, що це ми розглядаємо тільки в першому читанні і будь-хто, хто має будь-які зауваження, може їх дописати до другого читання. Але я зараз звертаюся до всіх депутатів, особливо до мажоритарників, перед тим як приймати рішення по цьому голосуванню поцікавтеся у себе в своєму мажоритарному окрузі та поцікавтеся з своїми виборцями: чи потерпав хтось з них, чи їхніх близьких від незаконних хостелів і офісів. Я вам гарантую, що ви знайдете когось,

Запрошую до слова народного депутата Капліна. 16:33:56 КАПЛІН С.М. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи дайте оцінку можливим масштабам незручностей саме для людей похилого віку, наших дорогих пенсіонерів, бабусь, дідусів, які часом змушені від цього гуркоту і постійної еміграції офісних працівників і працівниць, іти на лавки, там десь забиватися у кутки і так далі. Їх і так домучили-домучили цими субсидіями, які не можливо отримати, низькою просто, ну, принизливо низьким рівнем пенсій, раніше зарплати, а тут і ще на голови повилазять, так звані офісні працівники. Прошу. Дякую за ваше питання. Абсолютно слушне питання, єдине, що я би зазначив, що нам треба все ж таки не офісних працівників звинувачувати, бо вони теж наймані працівники, а звинувачувати тих, хто їх наймає, хто створює такі умови. Замість того, щоби створити нормальні умови в нормальних офісних приміщеннях, вони своїх найманих працівників запихають в житлових фонд, чим знущаються і з них, і насамперед знущаються з людей, які проживають в цьому житловому фонді. Безперечно люди похилого віку, я можу зараз особистого досвіду щодо тих людей, які до мене звертаються, це десятки звернень, ще раз наголошую, моїх виборців і колективних звернень. Це більшість з яких, справді, це люди похилого віку, тому що справді цей тиск безладу в хостелах, безладу меншою мірою, але все одно безладу в офісних приміщеннях відповідних справді він спричиняє колосальні, не тещо незручності, а колосальне погіршення якості життя для людей похилого віку. Безперечно, якщо, вибачте, будь ласка, людині 85 85 років, 80 років, бабуся кожного вечора змушена споглядати як біля її квартири 10 молодиків, вибачте, бухають, так, курять і так далі, і нічого вона з цим не може зробити, то м'яко кажучи, це не полегшує її і так нелегку старість. Так. Тому безперечно… Будь ласка, 30 секунд. Дякую. І наступне запитання від народного депутата Писаренка. працювали над цим багато. У мене, до речі, також багато харків'ян приходять саме з цим питанням, коли в житлових будинках, на першому, як правило, поверсі є перукарні, пекарні, кафе, ресторани і таке інше, де працюючі підприємства фактично не дають людям змоги виживати. Ми пропонували в нашій пропозиції, в нашому законопроекті, щоб лише за згодою всіх мешканців житла можна було це розміщувати. На жаль, в одному із законопроектів я бачив, що хочуть обмежити лише тими будівлями, в яких 16 поверхів. Мені здається, що це безглуздо. Тому що чим провинилися ті громадяни, які живуть в 5-поверхівках або в 9-поверхівках? Хочу дізнатися вашу думку, чи доречно обмеження поверхами ось те, про що ми зараз говоримо? Дякую. Дякую. Ну, у вас кілька питань. По-перше, я абсолютно підтримую, не то що підтримую, це і постійна моя ініціатива, я її постійно озвучую щодо того, що будь-яка діяльність відповідна відповідна у житлових будинках господарська має відбуватися з дозволу більшості мешканців цього будинку, це абсолютно логічна практика розвинутих країн. На жаль, у нас вона не використовується. І це в принципі, якщо б це було, то всі інші питання, вони відпали б сам по собі. Бо люди не давали б дозвіл на те, що вони не хочуть, так? В цьому контексті, коли ви питаєте про 16 поверхів, законопроект, який поданий паном Герасимовим і іншими депутатами, там говориться про 16 поверхів, якщо мова йде про офіси. Якщо мова йде про хостели, то це стосується будинків в незалежності від їхньої поверховості. Тобто щодо хостелів, там чітко вставляється щодо всіх будинків. Я погоджуюсь, що і щодо офісів також питання має стосуватися будинків в незалежності від їхньої поверховості, безперечно. І це є також моєю пропозицією. Просто, наскільки я розумію, питання ставилось таким чином в їхньому законопроекті для того, щоб знайти в залі певний консенсус, тому що, наскільки я розумію, дуже багато депутатів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. дуже багато депутатів у залі, напевно, через якісь свої особисті, скажімо так, підприємницькі мотиви чи якісь там інші пов'язані моменти дуже хвилюються про те, що буде суттєве обмеження на офісних працівників у будинках, і тому вставили цю межу про 16 поверхів, 16 і вище якщо. Я буду намагатися до другого читання це змінити. Але наголошую, що якщо мова іде про хостели, то хостели – це стосується будь-якого будинку, в незалежності від поверховості. Дякую. Дякую. Дякую вам співдоповідач. І ми запрошуємо ще зараз до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства народного депутата Андрія Шиньковича з позицією комітету.

проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (№6424-д) внесений народними депутатами Андрієвським, Герасимовим, Левченком, Шиньковичем, Бабак, Кодолою та іншими, і альтернативний проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР, внесений народним депутатом України Левченком. Я вам скажу, очевидно, цей випадок можна як визначальний відзначити, тому що коли автор вносить альтернативний законопроект до свого ж проекту – це вже, скажемо так, викликає певний інтерес. Але конструктивним, абсолютно конструктивним на засіданні комітету було визначено в законопроекті альтернативному саме визначення "хостелу", якого, на жаль, в нашому законодавстві сьогодні не існує. І тут пан Юрій Левченко якраз додає до загальної картини. Отже, звертаючи увагу на кожний законопроект окремо, адже автори доповіли дуже ретельно і мали можливість доповісти на питання, комітет вирішив рекомендувати вам, шановні колеги, за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за номером 6424-д за основу та при доопрацюванні до другого читання врахувати окремі положення альтернативного законопроекту 6424-д. Пан Юрій, ми саме визначили окремі положення, тому що, крім хостелів, там у вас раціонального є багато. Ми разом з вами доопрацюємо законопроект і тоді винесемо його вже як доопрацьований на друге читання. Прошу, колеги, підтримати в першому читанні. Щиро дякую. Ви також залишайтеся, будь ласка, на місці для запитань. Прошу шановних народних депутатів записатися для запитань до співдоповідача. Дякую, пане Павло. Але в мене запитання до доповідача. ми вже зрозуміли з першого законопроекту, який доповідав пан Герасимов, що там немає поняття будівельних норм, немає самого визначення, що таке хостел, але воно з'являється у законопроекті Левченка, що ви будете вносити ці поняття у перший законопроект. Це один момент. А другий момент. Скажіть, будь ласка, чи такі визначення і такий законопроект дозволить вивести роботу так званих хостелів з тіньового сектору, оскільки ми розуміємо, що в них на сьогоднішній день не туристи проживають, а інші люди? І тут Юрій Левченко дуже багато говорив про те, що звернень насправді існує багато, коли мешканці житлового багатоквартирного фонду звертають увагу на антисанітарію і на інші речі. Чи зможете вивести ви даним законопроектом роботу хостелів з тіньового сектору? Дайте… 16:43:06 ШИНЬКОВИЧ А.В. Дякую. Ну, що стосовно першої частини вашого запитання стосовно ДБНнів. Да, є норма, можливо, при різних ДБНах можливо різні, скажемо так, масштаби хостелу. Але об'єктивно, якщо на 9-му поверсі багатоповерхового будинку в сусідній квартирі проживає 50 чоловік на 60 квадратних метрах, то байдуже, за якими ДБНами будувався цей будинок, за якими стандартами і нормами. Це насправді є повним неподобством для мешканців будинку. Але, що стосується дії цього закону після його прийняття. Ми даємо інструмент. Є відповідні служби, які, маючи інструмент, маючи чіткий регламент, що таке хостел, і на яких поверхах його можна проводити. Тобто, ми як Верховна Рада даємо інструмент, а відповідні служби будуть… Ми маємо можливість, шановний колега, як контрольна функція, звичайно контролювати виконання дії, виконання цього законопроекту. Але для цього є відповідні служби, це не зовсім є наша функція. Він буде самодостатній і навіть сьогодні в першому читанні з доповненням "хостели" для того, щоб дійсно чітко відрізнити хостел від нехостела. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Писаренка. 16:44:18 ПИСАРЕНКО В.В. Дякую. Ще раз хочу сказати, що дуже актуальна тема. Відразу хочу попередити, ми будемо давати наші пропозиції. Перша з них – це буде прибрати питання поверховості. Ми вважаємо, що, незважаючи на поверховість, нам треба розглядати всіх мешканців житлових будинків однаково. Всі мають право на те, щоб у них було затишно і спокійно в їх оселях. Крім того, хочу звернути увагу, що там є певні зауваження науково-експертного управління. Нам потрібно буде над цим попрацювати. І, на жаль, якщо порівнювати з іншими проблемами, з якими стикають громадяни в житлових будинках, то нам потрібно ще працювати буде з Національною поліцією, я так розумію, що вона буде складати адміністративні протоколи, для того, щоб вони серйозно віднеслись до тих скарг, які будуть робити мешканці. І ще одне, те, що ми будемо наполягати, щоби в будь-якому разі в законопроект до другого читання було вставлено обов'язкове отримання погодження мешканців на те, щоби в них в житлових будинках… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд, будь ласка, завершуйте. ПИСАРЕНКО В.В. На те, щоб у них в житлових будинках були заклади харчування, офіси, хостели і таке інше. Дякую. Дякую, шановний колега. У нас у всіх буде можливість доопрацювати до другого читання. Абсолютно згодний з вами, що думка мешканців має бути присутня, але треба дати законодавчий інструмент. Ви вже озвучили попередньому доповідачеві, дійсно, є на перших поверхах перукарні і всі інші комерційні заклади, які, до речі, є і корисними, в тому числі для мешканців, тому тут треба знайти золоту середину насправді. якщо ми сьогодні приймемо і, дай Бог, щоб ми прийняли, дивлячись по присутності в залі, то дійсно є предмет, який можна доопрацювати і зробити його досконалим, дати цей інструмент, ми не лише на боці мешканців, ми на боці і підприємців, але мають бути здорові правила для цього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останнє запитання, прошу народний депутат Кужель. Прошу, народний депутат Кужель, включіть будь ласка, мікрофон. Дякую. Олександра Кужель, "Батьківщина". По-перше, найголовніше, що є в цьому законі, що ми перший раз з вами звертаємо увагу на те, що вже у нас працює, заробляє, не сплачує податки, і ми не можемо навести лад в тому, що наші багатоквартирні будинки перетворилися практично у змішані офіси: коні, люди і все завгодно. Єдина мета, на мій погляд, якій допоможе реалізувати цю задачу, це все ж таки продовження і розуміння власників. Якщо ми дійсно стаємо власниками свого будинку, то за кордоном, наприклад, якщо відкриває психолог офіс або всі розуміють, що там нема сотні тисяч людей, що це спокійний бізнес, вони спокійно дають згоду, бо ця людина сплачує податки і їм вигідно, вона розділяє з ними навантаження. У нас є проблема така, коли ми давали право ресторани відкривати тільки при погодженні жильців, я можу сказати, що всі, хто відкрили ресторани, вставили всі нові окна в ці будинки. Будь ласка, 10 секунд, завершуйте. КУЖЕЛЬ О.В. Люди знайшли варіант, як домовитися. І тому, я думаю, що все ж таки давати треба право мешканцям і якщо бізнес хоче там відкриватися, він знайде умови, яким зможе підтримати мешканців. Дякую. Я можу лише погодитися з пані Олександрою, що дійсно пріоритетне право власників, воно має мати пріоритет, і ми це врахуємо при доопрацюванні в комітеті. Дякуємо.

у нас після того стоїть важливе питання відпусток працівників театрів, стоїть важливий закон Силантьєва, 6487. І ми, коли входимо в повному процедуру, і після обіду розглядаємо один закон це надто мало, щоб дати відповідь на ті запити, які йдуть від народних депутатів, від комітетів, від фракцій. Тому, колеги, я буду просити усіх, максимально лаконічно виступати від фракцій і від депутатів, 6 хвилин, щоб ми встигли і мали шанс розглянути ще хоча б один або два закони, які стоять після цього. І ще одне дуже важливе. Колеги, цей закон вже було видно під час запитань, усі підтримують фракції, важливо просто повна концентрація в залі. Тому я прошу всіх голів фракцій лаконічності, і сподіваємося, що ми зможемо об'єднатися і прийняти цей закон. Прошу провести запис від фракцій на виступи.

життя", "Опозиційний блок". Шановні колеги, те, що зараз винесено на розгляд Верховної Ради дійсно заслуговує на увагу. Разом з тим, я хотів би, щоб ми дивились через призму святая святих – право власності громадян. Тому що ми ведемо мову про права і кажемо, вони там закінчуються, абсолютні права, де ущемлюються права інших, І тому якраз от тут треба і вийти на той промежуток, який дає можливість обмежити право власника Те, що вказано в цьому законі, воно не дає ніяких механізмів, ніхто не зможе, подивіться тільки: тут вже говорять за готелі, тут вже говорять за офіси. Шановні, та я вам скажу, на сьогоднішній день багатоповерхові будинки, вони вже плануються з офісами на перших і на других етажах, вже плануються з харчевнями, ресторанами й ігровими автоматами. Ви можете собі представить, що прийняття цього закону, що ж піде за ним. На сьогоднішній день необхідно завжди виходити з того, що диктує… що диктує цю проблему – проблему проживання людей, порядку піднайму чи найму. на ринок… на ринок кожний власник виходить з бажанням здати краще, здати дорожче. А спрос іде від громадян. І представте, візьміть на сьогоднішній день Київ: до 10 мільйонів людей проживає. Кожний четвертий українець живе в Києві, і він хоче мати кришу над головою. То ми цим законом введемо такий бедлам, якщо буде існувати норма про те, що не менше 8 метрів на кожного наймача чи піднаймача. Це буде мертво роджена норма. Навіщо тут портити нервну систему і навіщо цю… займатися балаканиною. Нічого це не дасть. І ми будемо свідками, що закон працювати в цій частині не буде. І друге, шановні колеги, коли ми ведемо мову про те, як же нам обустроїти питання здачі житла в найм, то давайте виходити з того, що є право право власності на житло, незалежно від відомства, етажності, багатоповерховості та іншого. Потрібна бути уніфіцирована норма, яка б давала можливість контролювати всіх власників, які здають свої квартири. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Кодола Олександр Михайлович від "Народного фронту". Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Шановні колеги, насправді надзвичайно серйозна проблема, і дуже важливі законопроекти зараз ми розглядаємо. Як заступник голови профільного комітету я хочу зазначити, що отримую дуже багато звернень від киян, від мешканців великих міст, що наряду із їх квартирами, вони, люди вимушені проживати поряд з офісами, хостелами, масажними салонами і іншими приміщеннями, які фактично незаконно були переобладнані із простих квартир і, звичайно, це створює додаткове навантаження на комунікації, питання пожежної безпеки, питання фізичної безпеки – все це треба унормувати. На жаль, сьогодні ми живемо з вами за Житловим кодексом Радянського Союзу 83-го року і сьогодні однозначно ці закони не вирішать абсолютно всі проблеми, з якими стикаються мешканці багатоповерхових будинків, але це перші кроки, які треба ухвалити вже сьогодні. Тому я закликаю сесійний зал проголосувати і підтримати наш головний Закон №6424-д – це законопроект нашого профільного комітету, який надасть можливість зробити перші кроки для розв'язання такої важливої проблеми. Дякую.

"Об'єднання "Самопоміч", безумовно підтримує пропозиції народного депутата Артура Герасимова, які були також підготовлені потім спільно з народним... з комітетом Верховної Ради профільним, ЖКХ, по наведенню порядку в багатоквартирних житлових будинках в питаннях оренди житла не за профілем, тобто не здавання в оренду саме житла, а здавання житла для комерційної діяльності, по наведенню порядку перебування хостелів в багатоквартирних будинках. І сьогодні "Об'єднання "Самопоміч", безумовно, підтримає в першому читанні цей законопроект для того, щоби всі народні депутати підготували пропозиції до цієї редакції, ми мали можливість в комітеті їх обговорити і вийти на друге читання вже з узгодженою, збалансованою позицією з усіх регіонів України і врахували думки як бізнесу малого, так і людей, які проживають

Через просто здавання в оренду (найм) житла. І ми бачимо ситуацію, от візьміть вулицю Антоновича міста Києва. Хостел на останньому поверсі багатоквартирного історичного будинку, 200 квадратних метрів. Знаєте, скільки людей набивається в це приміщення? 60, 60 людей, які бігають по сходах, які разом користуються ліфтом і їдуть на останній поверх. Якщо ми не зазначимо, що може бути обмеження по здачі в найм, то це приміщення не буде переобладнане в хостел, воно так і залишиться "здача в найм житла", і так і будуть продовжувати власники цього приміщення здавати в оренду житло для 60 осіб в такому приміщенні. Шановні колеги, якщо ми не унормуємо питання здачі в найм (в оренду) житла і не задамо певні параметри, але я абсолютно погоджуюсь з колегою, який щойно зазначив, що у нас немає інструментів контролю, давайте подумаємо, що можна зробити цивілізованого для того, щоб ті, хто хочуть обходити законодавство, які хочуть і надалі аля створювати хостели під назвою "здача в оренду (чи в найм)", будуть продовжувати знущатись над своїми сусідами. Давайте знайдемо цивілізовані норми, підготуємо їх до другого читання і зробимо збалансований закон. Але порядок Дякую вам. Від "Відродження" Валерій Писаренко. Будь ласка, пане Валерій. Дякую, шановний пане головуючий. Це питання вже не перший день обговорюється і розробляється. Хочу сказати, що я зайнявся цим питанням після того, як до мене прийшли на прийом харків'яни Моісеєнко Любов Іванівна, яка проживає на проспекті Людвіга Свободи, та Полосухін Олег Владиславович з проспекту Незалежності. Начебто люди проживають в різних містах нашого міста, але при цьому з однією проблемою. На перших поверхах знаходяться кафетерії, кафе, перукарні, пекарні. І ви знаєте, не дай Боже вам побачити, яким чином людям приходиться жити, коли на 1-му поверсі роблять, печуть хліб, жарять рибу, танцюють, кричать, і люди не можуть взагалі жити нормальним життям. Звичайно, що ми будемо підтримувати цей законопроект, це є частиною тих ініціатив, які ми реєстрували. На жаль, є певні обмеження, проти яких ми будемо виступати. Це, звичайно, поверховість. Ми не розуміємо, чому люди, які проживають в 5-поверхових будинках повинні відрізнятися від людей, які проживають в будинках, де більше 16 поверхів. А якщо подивитися по країні, то в нас будинків, в яких більше 16 поверхів, напевно, буде десятки, сотні, ось, а тих, в яких 5-9 поверхів – будуть десятки тисяч. Тому ми повинні думати про всіх українців, які сьогодні зіткнулися з цією проблемою. Насправді, проблема глибше, вона в тому, що у нас не поважають закон. Я думаю, що і сьогодні ми могли би дивитися на те, що відбувається, і Національна поліція, суди могли би реагувати на це. Але при цьому цей закон буде інструментом, який допоможе. Але після цього щоденна робота з Національною поліцією, щоденна робота людей, які будуть долучені до цього, а також місцевої влади повинна унормувати ті проблеми, які існують. При цьому ми з вами не повинні бути популістами. Дійсно сьогодні вже десятки, а можливо і сотні тисяч підприємців малих, середніх вже розмістили свої підприємства в житлових будинках. І нам потрібно дійсно закласти механізм, який дозволить перш за все захистити громадян, які мають квартири в багатоквартирних будинках, а друге – подумати, яким чином не знищити малий та середній бізнес. При цьому, звичайно, що надважливо розуміти, що підприємства повинні бути і можуть розміщатися в будинках, лише коли є згода всіх мешканців будинку. І лише в цьому випадку вони будуть розуміти, чи потрібно їм, чи не потрібно офіси, хостели чи про що ви тут говорили на цій трибуні. Тому в першому читанні потрібно підтримати цей законопроект. Після цього нам потрібно над ним серйозно попрацювати, щоби ми знайшли золоту середину і захистили права громадян. Дякую. Іщенко передає Пинзенику. Будь ласка, пане Вікторе. 17:01:12 ПИНЗЕНИК В.М. Шановні колеги, проект закону, який ми розглядаємо вже не в перше, передбачає заборону розміщення офісів у багатоквартирних житлових будинках. Чи має право на існування така позиція? Звичайно має. Я зараз не буду говорити правильна вона чи неправильна. Але, якщо ми пропонуємо певні правила регулювання, то вони мають стосуватися всіх громадян, даному випадку ми маємо приклад вибірковості підходу. Заборонено одним, але якщо ви здаєте власну квартиру або там розміщений офіс людини, яка у вас прописана, ви можете не тільки офіс мати, ви можете складальний цех зробити, бо там навіть не забороняється господарська діяльність. Яка різниця між людиною, яка здає офіс, приміщення в дев'ятиповерховому будинку і в шістнадцятиповерховому? В дев'ятиповерховому будинку, будь ласка, це можна робити. В шістнадцятиповерховому цього робити не можна. А яка різниця? Ми ж говоримо про ті ж самі правовідносини. Ви не маєте права здати під офіс приміщення в п'ятнадцятиповерховому будинку, а на 16-му поверсі можливо. Чому на 16-му можливо, а на 15-му неможливо? І, можливо, найголовніше, цей ринок у нас знаходиться в тіні. Невеличкий сегмент цього ринку є легальний. Наслідком цього закону буде одне весь ринок оренди піде в тінь. скажіть, будь ласка, яким чином ви собі уявляєте, що завтра хтось здав під офіс приміщення, ви збираєтесь перевірити, для того, щоб увійти в квартиру вам треба рішення суду. І єдиним наслідком цього, прийняття цього закону буде те, що весь цей ринок піде в тінь. Я закликаю колег утриматись від голосування за цей законопроект. 9 хвилин. Я прошу провести запис народних депутатів, які мають намір взяти участь в обговоренні. Будь ласка.

В контексті цього питання ми поговоримо про підтримку малого і середнього бізнесу. Малому і середньому бізнесу, дорогі друзі, не треба дозволу на розміщення офісів на 1-у, 2-у, 15-у чи 16-у поверсі або заборони такого розміщення. Підтримайте краще малий і середній бізнес дешевими кредитами. Направте ті гроші, якими ви фінансуєте політичні партії, які мають фракції у Верховній Раді України, фракції, тільки шоста частина депутатів з яких зараз присутня тут і буде голосувати за цей або не голосувати за цей важливий закон, а це приблизно 600-700 мільйонів гривень на рік. Я думаю, що за ці гроші побудувалось би у кожному великому місті, невеликих містечках і районах багато стартапів, приватних підприємств пошиву одягу, продажу чого-небудь і так далі і були б створені нові робочі місця. Направте краще на підтримку малого і середнього бізнесу ті кошти, які вами вилучені через маніпуляції і фальсифікації над державним бюджетом на фейкові дурні, безглузді, беззмістовні, неефективні програми розвитку чого тільки попало. Ви вдумайтесь тільки в минулому році, а в цьому продовжили фінансування так званих програм лідерства майже на 200 мільйонів гривень для Кабінету Міністрів України. Яке лідерство? Віддайте ці гроші малим, дрібним підприємцям. Дайте врешті-решт малому і середньому бізнесу податкові канікули, які ви обіцяєте з виборів до виборів, а потім здираєте три шкури із дрібного бізнесу і перекладаєте все податкове навантаження плюс адмініструєте це, ламаючи ламаючи через коліно простих українських підприємців-початківців, знищуючи середній клас і навіть паростки цього середнього класу. Врешті-решт залиште малий бізнес у спокої від адміністративного ресурсу, залучення до всіляких виборчих кампаній і різного роду тиску з тим, щоб далі всадити свій зад у місце депутата Верховної Ради України, міського голови і так далі. Є ще один дуже важливий аспект це взагалі спокій і комфорт громадян, які придбали чи отримали в Радянському Союзі, а таких 80 відсотків, житло, в якому вони живуть і передадуть своїм рідним. Ми тут маємо подбати і про право власності, і про гармонічні умови для життя і стареньких людей, і молодих родин. І це ціла глобальна проблема. Можна продовжувати, розвивати її до стану, в якому… В якому знаходиться транспорт, зокрема, комунальний у наших містах, ці "гроби" і "корита", в яких їздять прості люди. І ви те саме зробите з під'їздами і будинками. Тому моя позиція принципова наступна: або голосуємо повну відміну цього законопроекту, або шукайте іншу модель, щадящую для простих людей, яка захистить і конституційні права простих людей, і можливість їм жити по-людські, а не терпіти постійно тиск і від рішень… Дякую вам. Віталій Сташук, Дарниця, місто Київ. Шановні колеги, надзвичайно важлива проблематика в цих законопроектах, особливо важлива вона для мешканців великих міст та для мешканців багатоповерхових будинків. Кияни особливо відчувають багато проблем від того, що часто по сусідству мають приміщення, які чомусь називаються хостелами, а насправді там відбуваються якісь неорганізовані і неврегульовані процеси. Тому ці проекти однозначно мають бути розглянуті і схвалені нами. Єдине про що я хочу попросити всіх присутніх. Насправді у нас була, на мою думку, цікава і правильна дискусія на комітеті, коли колектив авторів, які готували цей проект разом з комітетом, ми спілкувались з автором альтернативного законопроекту – колегою Левченком і планували те, що ми зможемо об'єднати ці проекти. Тому що кожен з них має як важливі, правильні речі, так і міг би доповнити суттєво, міг би бути доповнений один одним суттєво. Те саме, наприклад, стосується теми визначення, що таке "хостел", що таке "офіс". Це надзвичайно важливі речі, без яких ці законопроекти не будуть досконалими. Але набагато буде гірше, якщо ми просто заговоримо і провалимо ці законопроекти. Тому я закликаю всіх всіх підтримати обидва законопроекти, голосувати в першу чергу, звичайно, за комітетський, але можна підтримати і проект Юрія Левченка. Разом з тим ми повинні вийти на узгоджений спільний проект, який врегулює цю проблематику і дозволить мешканцям багатоквартирних будинків нарешті отримати порядок у своїх будинках, разом з тим залишивши можливість для підприємців, які розвивають бізнес готельний, використовувати таку форму підприємницької діяльності, звичайно, як хостел, але на користь людям, а не на шкоду їм. Дякую. Прошу підтримати рішення. Важливо, щоб ми просто цей проект не провалили сьогодні. Дякую вам. Мельник Сергій Іванович. як колишній міський голова, що раніше ці питання були чітко врегульовані і будь-які такі зміни, відповідно до чинних норм, надавались рішенням виконкому, обов'язково було погодження суміжних користувачів і як мінімум більше 50 відсотків, якщо це ОСББ або якийсь інший орган місцевого врядування. Що сьогодні пропонується? Я не проти, що в першому читанні необхідно прийняти, бо є проблема. Але суть сьогодні законопроекту – це використання не за призначенням. Сьогодні тисячу малих приватних підприємств реєструються за місцем знаходження, вказується адрес квартири, так званий офіс. Це надалі також треба врегулювати. Тому сьогодні потрібно інструменти і механізми діяльності чітко виписати, а не просто, що завтра поліція приходить і складає протокол адміністративної відповідальності. Хто буде визначати, за призначенням воно чи не за призначенням? Якщо ми вважаємо, що рішення виконкому – це багато, то давайте інші механізми, відповідно до норм, які будуть це врегульовувати і відкривати. Тому що раніше, наприклад, якщо це магазин чи це кафе, чи якийсь кафетерій в міськвиконкомі встановлювали режим роботи, бо багато скарг сьогодні про дотримання тиші після 22 годин. Тому, я вважаю, що ті зміни, які були прийняті, вони старі механізми скасували, нових не створили, ми створили проблему і сьогодні розказуємо як ми героїчно її будемо вирішувати. Да, її треба вирішувати, але не таким шляхом. Треба створювати їх механізм виконання, а не інструменти контролю. Ми не поставимо біля кожних дверей міліціонера, щоб він контролював: за призначенням чи не за призначенням. Дякую. Дякую. Ще є хвилина. І я хвилину часу даю для виступу. Супруненко Олександр. Дякую. я дам заключне слово, але через 3-4 хвилини ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Тому я звертаюсь до голів фракцій запросити усіх народних депутатів в зал, через 3-4 хвилини ми будемо переходити до прийняття рішення. Під час заключного слова я прошу авторів дати нам модель, яка би об'єднала весь зал. Вот, Артур зазначив, що голосувати з поправкою частини закону Левченка, щоб це було чітко зазначено у виступах. Тому я прошу перший до заключного слова Левченко. Хвилину достатньо?

достучатися до тих адекватних депутатів, які висловлювали певні зауваження, і пояснити їм, що їхні зауваження просто не відповідають цьому законопроекту. Цей законопроект не спричинить якесь падіння всієї оренди в тіні чи щось таке, не буде якоїсь величезної тінізації ринку – це не так. Більше того, ця норма про 8 квадратних метрів, при бажанні її взагалі можна на друге читання прибрати, тому що за великим рахунком вона і без неї можна буде зупинити незаконну діяльність хостелів, так. Цей законопроект не стосується Нічого в цьому законопроекті такого немає. Цей законопроект пропонує, насамперед, врегулювати використання житлового фонду таким чином, щоб більшість мешканців відповідного житлового будинку жили якісно, не потерпали щодня в щодня в своїй власній оселі від своїх сусідів незаконних. От на це спрямований цей законопроект. Тому прошу хоча би в першому читанні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Зараз дам Артурові. Колеги, зараз буде заключне слово співавтора законопроекту, який підтримав комітет, і потім голосування. Я ще раз наполегливо всіх запрошую в зал. Прошу і голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів, що ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, прошу усіх заходити в зал. Будь ласка, Артур Герасимов.

Обговорення також показало, що дійсно є у багатьох народних депутатів зауваження відносно цього законопроекту, але вони вже не носять стратегічного характеру і дійсно можуть бути враховані до другого читання. Тому, шановні колеги, прохання об'єднатися і підтримати цей законопроект за основу з урахуванням визначення хостелу, яке було зачитано мною під стенограму з альтернативного законопроекту 6424-1. А також з урахуванням питання про ДБНи, яке було озвучено під стенограму Юрієм Левченком. Шановні колеги, прохання підтримати законопроект. Дійсно дуже багато мешканців багатоквартирних житлових будинків чекають від нас цього. І також хотів би сказати, що я підтримую співавторів і альтернативного, і цього законопроектів в тому, що жодним чином бізнес це не торкнеться. І також запрошую всіх, кого турбує це питання, до другого читання ці речі враховувати. І ми будемо їх дійсно обговорювати і, якщо це потрібно, інкорпорувати в законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від комітету є необхідність в заключному слові? Немає, так? Отже, колеги, ми завершили обговорення, і ми можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І, колеги, я прошу з лож і урядових, і гостьових повернутися в зал. Колеги! Колеги, я прошу з лож повернутися в зал. Я не хочу по прізвищам говорити. Оленки обидві, повертайтеся в зал, вертайтеся в сім'ю. Отже, колеги, прошу приготуватися до голосування. І хочу наголосити: перший пункт: ми голосуємо лишень за основу; ми зможемо всі пропозиції, які звучали, включити до другого читання. Другий пункт: я поставлю на голосування законопроект, запропонований комітетом, але з тією правкою, яку озвучив Артур Герасимов, щоб ми вже в першому читанні включили пропозицію Левченка. Ми маємо шанс і змогу об'єднатися навколо цього законопроекту і врахувати всі пропозиції. Отже, прошу всіх приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (№6424-д) з поправкою, яку озвучив під стенограму Артур Герасимов. Тобто з включенням частини законопроекту Левченка в тіло цього закону, зокрема, щодо костелів, за основу, як порекомендував комітет, за основу. Колеги, прошу всіх підтримати, прошу всіх проголосувати важливий соціальний законопроект і, я впевнений, ми до другого читання зможемо його доопрацювати. Прошу голосувати і прошу всіх підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо, голосуємо.

За-177 Давайте я раз поставлю на повернення, якщо не буде, закон буде скасований. По фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 79, "Народний фронт" – 52, "Опозиційний блок" – 5, "Самопоміч" – 7, Радикальна партія –

Та ні, я ж бачу, людей набагато більше. Деякі фракції голосують пів-на-пів, деякі фракції по половині не голосують. Колеги, це лишень за основу. Давайте я поставлю раз повернутися. Можливо переосмислимо позицію. Отже я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 6424-д. Прошу проголосувати за повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо за повернення.

Я маю поставити альтернативний, і аж потім вже всі пропозиції. Я ставлю на голосування проект Закону 6424-1 – це альтернативний. Хто його підтримує, прошу голосувати. Давайте, можливо, його підтримаємо в залі. Прошу підтримати 6424-1. Голосуємо. За-151 Рішення не прийнято. Наступна пропозиція – направити в комітет обидва законопроекти для доопрацювання. Давайте ми на тому, колеги, об'єднаємося: обидва законопроекти направити в комітет на доопрацювання. Це може бути та пропозиція, яка всіх об'єднає.

Колеги, мені пропонує один з авторів законопроекту поставити на голосування без офісів, це трошки, ну, пропозиція, скажімо... Тобто, колеги, я озвучую пропозицію ще одну перед тим, як перейти до голосування – в комітет. Щоб ми підтримали цей проект закону і щоб в ньому вилучити всі згадки про офіси, щоб воно стосувалося лишень хостелів. Тобто ставлю на голосування 6424-д з вилученням усіх згадок про офіси, із залишком лишень хостелів. Хто таку пропозицію підтримує, я прошу проголосувати, голосуємо. За-180 Та ж сама картина. Колеги, давайте повернемо в комітет, це має об'єднати весь зал. Колеги, я прошу всіх взяти участь в голосуванні і ставлю на голосування пропозицію, щоб обидва законопроекти повернути в комітет на доопрацювання, на повторне перше читання. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати.

За-177 Не підтримується. Таким чином обидва законопроекти: і 6424-д, і 6424-1 – оголошую відхиленими. Зараз в президію надійшла заява від двох фракцій на оголошення перерви – це фракції "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка". Готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до виступу Сергія Висоцького. Будь ласка, 3 хвилини. Дякую пане Голово. Колеги, у нас складається досить дивна ситуація. Як ви знаєте, перед Новим роком була зареєстрована Постанова про Тимчасову слідчу комісію щодо впливу Росії на вибори Президента. Постанова була зареєстрована і згідно з Регламентом було надано час для того, щоб фракції внесли свої персональні пропозиції до складу цієї комісії. Наразі виявити бажання досліджувати впливи, в тому числі пана Медведчука, да, такого кума Путіна, на перебіг українських виборів, на українську політику зголосилася, окрім фракції "Народного фронту", ще одна фракція – "Самопоміч". Я їм за це дуже дякую. Інші фракції виявили пасивність. Знаєте, ми можемо ухвалювати безліч законів під гаслом, що це дуже патріотично, дуже потрібно, наразі це необхідно, але коли український парламент і фракції, навіть коаліції не хочуть розглядати питання російського впливу на українські вибори та українську політику, коли ми замовчуємо питання Медведчука і його впливу на майбутні вибори і, можливо, на майбутню конфігурацію влади, тому що ми всі розуміємо, що в наступному парламенті може бути навіть фракція за участю цього пана, да. Коли ми… вже третій місяць пройшов як ми проголосували за пропозиції щодо санкцій по відношенню до телеканалів NewsOne та "112", а чомусь не збирається РНБО і чомусь Президент досі не ухвалює цього рішення, да. У нас постає низка питань. Знаєте, а ось я дивлюсь телеефіри і, наприклад, бачу сьогодні вранці як виступає Максим Бурбак, а на "112" він починає казати про Медведчука, він починає казати про ТСК, а на "112" його виступ переривають. Що це, якщо не цензура? Ми бачимо, що, якщо… і на NewsOnе, от мені кажуть, на NewsOne. Ми бачимо, що повертається в ефір NewsOne пан Піховшек, який вже, коли я молодим студентом, юною людиною в 2004 році ходив на Помаранчевий майдан, вже тоді його прізвище було синонімом брехні та маніпуляцій. То в мене постає питання: чи справді український політикум, чи справді коаліція, чи справді Адміністрація Президента хоче реально боротися з впливами росіян на нашу політику? Чи там йде якесь підігрування. Тому, колеги, я закликаю усі фракції без виключення: опозиції демократичної чи коаліції – подати свої пропозиції до складу ТСК щодо дослідження впливу Росії та пана Медведчука на нашу політику. Давайте зберемося і давайте парламентом встановлювати порядок денний щодо питання втручання Росії у вибори. Давайте, питання перезріло. Дякую. Дякую. Отже, колеги, увага! Я прошу всіх зайти в зал. Хочу повідомити, наступний - проект Закону про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою збереження об'єктів фізичної культури і спорту. Але автор законопроекту попросив його перенести. Давайте я поставлю на рейтингове голосування, чи він має підтримку, бо, як мені відомо, всі фракції його підтримують. Якщо не буде голосів, ми дослухаємося до автора і перенесемо його. Тому прошу всіх приготуватись. Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою збереження об'єктів фізичної культури і спорту (6487). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Це рейтингове голосування, ми ще не входимо в питання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 142. Дослухаємося до позиції автора і перенесемо законопроект. І ми переходимо, колеги, наступний - проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік. Я переконаний, весь зал підтримує цю постанову. Давайте, колеги, в нас лишилось півгодини часу, підтримаємо скорочену процедуру, колеги. Я прошу усіх підтримати проект Постанови 9410, розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, підтримайте всі гуртом, ми інакше не встигнемо розглянути просто. За-132 А чому ви не підтримуєте? Колеги, всі готові, так? Всі підтримують? "Самопоміч", "Батьківщина" – всі підтримують. Отже, колеги, я ще раз поставлю. І зайдіть, будь ласка, в зал, підтримайте пропозицію розгляду проекту постанови за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру. Колеги, 142, ми просто не встигнемо розглянути. Будь ласка, колеги, хто є в ложах, поверніться, ми ж просто не встигнемо розглянути цю постанову. Це ж проста організація роботи. Півгодини часу. Повна процедура займає годину. Будь ласка, займіть всі робочі місця і підтримайте. Отже, колеги, я прошу підтримати пропозицію розгляду проекту Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим (9410), розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Один. Один голос. Колеги, один голос, не встигли проголосувати, не спрацювала картка. Колеги, займіть робочі місця під час голосування. Колеги, уважно, один голос. Я прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру 9410. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо.

зазвичай у нас з голосами дуже слабко, коли ми розглядаємо такі питання. Я взагалі сьогодні на Погоджувальній раді сказав про те, що ці законопроекти взагалі повинні розглядатися як невідкладні, особливо в умовах тотальної міграції нашої молоді. Комітет з питань науки і освіти провів відповідну експертизу, було подано, висунуто 56 робіт, 77 науковців з 16 областей України і міста Києва. Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення прозорості. І в результаті роботи експертної групи, а після цього – голосування комітету, було прийнято відповідне рішення про присудження 20 премій для найталановитіших молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок розміром, послухайте, 20 тисяч гривень на рік. 20 премій по 20 тисяч – це 400 тисяч гривень, які ми з вами заклали в Державний бюджет України. Шановні колеги, ми повинні взагалі не просто підтримати це рішення, а підтримати рішення про збільшення таких премій бо, на жаль, так складається, що гранти, які надають наші закордонні колеги в 3, в 4, в 5, в 10 разів більші, ніж ті премії, які призначаються Верховною Радою України. Тому я прошу і звертаюсь до всіх вас консолідуватись, запросити в зал тих, хто зараз знаходиться за межами куполу Верховної Ради України, прийти і проголосувати і показати нашій молоді, яка ще залишається тут в Україні і сподівається на нас, на відповідне фінансування і бореться за Україну, проголосувати "за". Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз я проведу запис. Зараз на моїх очах частина депутатів виходить з залу. Я звертаюсь зараз персонально до усіх голів фракцій – це обов'язок забезпечити на робочому місці народних депутатів України. І тому я прошу усіх повертатися в зал, не виходити, навпаки запросити усіх в зал і взяти участь в роботі Верховної Ради України. Всі народні депутати мають бути на робочому місці. І я прошу голів фракцій до моменту голосування забезпечити присутність усіх депутатів в залі. Зараз прошу провести запис два – за, два – проти.

Олена Валеріївна, від фракції "Самопоміч". Романовій, так? Будь ласка. Колеги, дійсно, ми будемо підтримувати, "Самопоміч" буде підтримувати дану постанову про премії. І ми бачимо, що збільшення розміру премій до 20 тисяч гривень, це вже щось. І нам дуже прикро, що зараз в залі Верховної Ради є не всі депутати. І більшість з тих, які дуже гучно зараз заявляють, що освіта та наука – це понад усе, вони зараз відсутні. Тому ми ще раз кажемо, кожен депутат народний відповідально ставився до власних промов, якщо він так заявляє, щоб він був присутній в залі тоді, коли для реальних наших обдарованих дітей, для обдарованої молоді, голосуються такі фінансові, ну, бодай якісь мотивації. Ще я хотіла підкреслити, можливо, ви не знаєте ці данні, але Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт за останній рік, де Україна за причинами смертності займає перше місце за смертністю від наркоманії. Тобто перше місце в світі. Про що це каже? Що в нас проблема смертності іноді, навіть, лежить не в площині медицини, а лежить в площині освіти і виховання, і в тому числі стимуляції обдарованої молоді стимуляції до навчання. Тому я дуже прошу і "Об'єднання "Самопоміч" закликає підтримувати

Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні народні депутати, ця постанова є традиційною, якою ми повинні вшанувати, хоч і досить скромними коштами наших молодих науковців. Подивіться, будь ласка, дуже уважно на перелік наших молодих талантів – це п'ятеро докторів наук, це понад півсотні кандидатів наук, частина незахищених. І мені дуже хочеться вірити, що нашою колективною парламентською підтримкою ми будемо стимулювати їх до захистів своїх наукових досліджень вже цього нового 2019 року. І незважаючи на те, що створено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, я все-таки вірю, що за спрощеною процедурою, як було запропоновано міністром Лілією Гриневич, ви зможете підтримати наші молоді таланти з тим, щоб вони продовжили свої наукові фундаментальні дослідження. Цей рік може стати проривним і для пріоритетів розвитку освіти і науки України в цілому. Це мільярди коштів, виділені на придбання обладнання в наших закладах вищої освіти. Це спільний доступ до матеріально-технічного забезпечення. Це, по-третє, збільшення заробітних плат, які ми обов'язково повинні разом з вами проголосувати. Цей рік може стати пріоритетним і для розвитку українських антарктичних досліджень. Тому те, що ми з вами внесли зміни до Державного бюджету на 2019 рік, говорить про те, що ми так само підтримуємо молоду науку. І п'яте, що дуже важливо. Ми повинні системно відпрацювати питання колективної підтримки нашої молоді. Бо це не тільки іменні стипендії, це і житло для молодих учених, це і створення нових робочих місць, це підтримка у розвиток технологічних та індустріальних парків, це соціальна допомога, це реабілітація військовослужбовців, це медична освіта – все те, що дає нам можливості для випереджального розвитку нашої української держави. Прошу підтримати цей документ в цілому. Дякую.

би хотів, щоб бюджет наш на такі премії був би більше, да, щоб ми більше опікувались питаннями молоді і молодих науковців. Крім того, нам потрібно взагалі на цю проблему дивитись серйозно. Тому що, якщо подивитися сьогодні на те, що відбувається в питанні науки і освіти, то у нас є велика проблема. Велика проблема у тому, що ті професії, які завтра будуть потрібні для того, щоб наша країна ставала сильнішою, а економіка міцнішою, сьогодні фактично ми не готуємо для них спеціалістів. А продовження навчання у вищих навчальних закладах і перехід до аспірантури, і продовження наукової кар'єри сьогодні взагалі в країні не є престижним. Хоча наші західні, наприклад, партнери та взагалі всі країни світу сьогодні вкладають в науку найбільше фінансування задля того, щоб новації і інновації сьогодні ставали проривною частиною нашої економіки. Тому для нас дуже важливо, щоб ми фінансували і направляли кошти сьогодні не так, як ми робимо, – на міліцію, прокуратуру, де збільшуються бюджети мільярді і направляються кошти на підтримку, дійсно, напевно іноді дуже непотрібних речей, і після цього ми фінансуємо фактично рейдерство проти бізнесу, а фінансувалися наукові винаходи, які б забезпечували розвиток економіки, при чому проривний розвиток там, де додаткова вартість продукту українського могла б стати в рази більшою. І ми б не чули казки про гіперлупи від окремих представників Кабінету Міністрів, а ми б, дійсно, мали свої власні наработки та напрацювання. Сподіваюсь, що всі підтримують сьогоднішню Постанову про надання стипендій

Подивіться, кого немає поруч, покличте із кулуарів у зал, щоб ми вийшли на результативне голосування. І пане Валерію, і до вас, і до всіх інших: максимально людей сконцентрувати і зібрати у залі.

Ми сьогодні повинні все зробити, щоб все-таки ці молоді учені залишалися в Україні і прагли до цього. І не тільки це питання. Питання молоді, наприклад, у розвитку парламентаризму. Ми також повинні ці премії встановити і повинні ми дійти до цього питання, тому що ми також відкладаємо і неясно чому. Тому я дуже б хотів, щоб ми зараз об'єднали весь зал, щоб всі проголосували, ми бачимо, що всі фракції "за". І тому давайте не будемо тягнути час, тому що ми повинні всі підтримати наших молодих вчених. Дякую. Дякую дуже вам. Колеги, зараз від фракції заключний виступ від "Батьківщини". Відповідно через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу, це сигнал для всіх, зайти в зал, хто знаходиться в кулуарах чи в їдальні, зайти в зал, приготуватись до голосування. 2 хвилини Івченко, "Батьківщина". І прошу усіх заходити в зал. 17:41:15 ІВЧЕНКО В.Є. Дякую. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, "Батьківщина" однозначно підтримує проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради найталановитішим молодим вченим. Але хочу сказати, що цього замало. Цього замало, оскільки мають бути системні програми, які діють в багатьох країнах Європейського Союзу. Ну, наприклад, в Польщі була програма "Залишайся з нами", де під Міносвіти створили дві фінансові установи, одна з яких безпосередньо фінансувала фундаментальні дослідження, інша установа фінансувала прикладні дослідження. І 50 відсотків саме йшло на фінансування молодих вчених до 35 років. Америки, наприклад, вченим давали відпустку, коли… оплачувану відпустку, коли вони могли від'їжджати в інші країни, бачити, як там розвивається наука, які технології саме для того, щоб бути конкурентоспроможним. Тимошенко запропонувала в своєму новому курсі спеціальні програми для молоді задля того, щоб вони не покидала нашу країну. Безпосередньо – це стимулювання підприємців брати на роботу молодих. Друге. Це, звичайно, мікрокредитування, звичайно, реформа стипендій, мікрокредитування початку бізнесу і, звичайно, це доступне житло для молоді, для тих людей, в тому числі, які будуть повертатися в сільські населені пункти, дешеві кредити майже безвідсоткові Тому ми, звичайно, підтримуємо, це є в нашому і в нашій програмі, це є в новому курсі Юлії Тимошенко. І сьогодні, ще раз наголошую, замалі кроки робить Верховна Рада, але досить потрібні сьогодні нашим молодим вченим, які сьогодні існують і Дякую. Я згоден з вами. Це, очевидно, недостатні кроки, очевидно, їх треба більше, але це є конкретні і реальні кроки. В програмі кожної політичної сили, в програмі кожного кандидата в Президенти є великий розділ про підтримку молоді. Але краще бути тут в залі під час прийняття тих рішень і конкретними діями їх підтримувати, колеги. Тому я дуже переконливо прошу усіх зайти в зал. Я прошу усіх запросити в зал. Ми завершили обговорення, і ми переходимо до прийняття рішення. Я, колеги, прошу подивитись, кого нема. Секретаріат я прошу запросити депутатів в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу з лож урядових теж повернутись, бо коли ви не встигаєте, доводиться переголосовувати, це теж не додає поваги парламенту. Будь ласка, зайдіть в зал, приготуйтесь, карточки на місці, на бойових позиціях. І я впевнений, ми всі об'єднаємося навколо цієї постанови і навколо наступної, яка фактично є продовженням. І якщо ми об'єднаємося, ми зможемо прийняти одну, а потім – наступну. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх бути на робочих місцях. І я ставлю на голосування проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік. Комітет пропонує за основу і в цілому. Підтримаємо молодих учених, підтримаємо українську науку – проголосуємо "за" і візьмемо участь у голосуванні. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Злагоджено, відповідально, голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Всі фракції підтримують, не всі встигли підійти. Я бачу, не встигли. Колеги, я поставлю на повернення, не виходьте з залу, це не чесно, несправедливо, навпаки, покличте кого можете. Колеги, будь ласка, покличте кого можете, народних депутатів. Я прочитаю по фракціям і поставлю на повернення. Отже, по фракціям "Блок Петра Порошенка" – 66, "Народний фронт" – 53, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 16, Радикальна партія Олега Ляшка – 9, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" – 8, позафракційні – 25. Колеги, займіть робочі місця, зараз я поставлю пропозицію повернутися. Подивіться кого нема поруч, покличте в зал. Прошу всіх бути на робочих місцях під час голосування. Отже, прошу приготуватися до голосування. І я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим (9410). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, кожен голос уважно і відповідально, голосуємо за повернення. Прошу підтримати, прошу голосувати. не виходьте з залу, колега. Для чого? добре. Прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу підтримати за повернення.

Отже, колеги, прошу змобілізуватися. Прошу, заходимо, займаємо робочі місця. прошу змобілізуватися. Так, усі на робочих місцях. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб ми повернулися до розгляду проекту Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (№ 9410). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо, колеги! Беріть участь у голосуванні. Прошу проголосувати і підтримати. За-210 Але, колеги, зараз я поставлю заключний раз. Якщо не буде голосів, постанова буде відхилена. Я кажу, колеги, я буду публічно оголошувати, хто її не підтримав, дану постанову, тому що всі виступають за підтримку молодих учених і молоді, а коли доводиться бути просто на робочому місці, це, виявляється, дуже важко. Будь ласка, 30 секунд. Заходьте у зал. Будь ласка, займайте робочі місця. Прошу приготуватися до голосування. Займайте робочі місця. Всі фракції "за", всі фракції підтримують. Просто треба бути всім на робочих місцях. Отже, колеги, прошу приготуватися. Підтримка молодих учених – це підтримка і майбутнього української науки. Я бачив тих молодих людей, з яким завзяттям і з яким натхненням для них були важливі грамоти Верховної Ради і премії Верховної Ради. Але це залежить від кожного з нас. Отже, колеги, прошу всіх об'єднатися, взяти участь у голосуванні. Підійшли народні депутати, і я сподіваюсь, зараз ми зможемо повернутися. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (№ 9410). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до розгляду постанови. Голосуємо, колеги! Злагоджено, відповідально голосуємо. Прошу кожного взяти участь у голосуванні. Прошу підтримати. Голосуємо! Артур!

колеги, скажіть, є ще сенс ставити? Давайте, заходять депутати. Я повідомляю спеціально для тих, хто в їдальні. Повідомляю: прошу піднятися на робоче місце, прошу повернутися в зал. Там знаходиться 6 народних депутатів, в їдальні зараз Верховної Ради України. Прошу піднятися в зал Верховної Ради України. двоє депутатів зазначили, що вони не встигли, я поставлю ще раз. Я даю ще 30 секунд, щоб депутати зайшли в зал, подивіться кого нема, передзвоніть. Я наголошую ще раз, я спеціально роблю оголошення для тих, хто зараз знаходиться в приміщенні Верховна Рада, але не в залі. Прошу зайти в зал і взяти участь в голосуванні. Отже, колеги, прошу приготуватися, зайняти робочі місця. Я поставлю ще раз на голосування на прохання народних депутатів, сподіваюсь, воно вже буде результативним. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до проекту Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (№9410). Я прошу, колеги, всіх бути на робочих місцях, прошу проголосувати і підтримати пропозицію повернутися до розгляду проекту постанови. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги, уважно. Будьте на робочих місцях, голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. Колеги, кожен голос, ми рахуємо кожен голос. Володя! Сім голосів, не встигли. Добре ще раз поставлю. Але ж, колеги, ну під час голосування, я вже не знаю, як просити. Ну, під час голосування просто треба бути на робочому місці. Колеги, давайте об'єднаємося, не всі встигли, не всі були на робочих місцях. Заходіть, Максиме, сідайте. Отже, колеги, будьте уважними під час голосування, будьте на робочому місці. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим (9410). Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення, колеги. Кожен голос має вагу, будьте на робочих місцях, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо і українську науку, і українських молодих учених. 228, колеги. Отже, будьте всі на місцях зараз не виходьте я дуже прошу. Тут пропонують, щоб я заколядував, щоб проголосували. Я думаю, ми без того. Голосуємо! Все, колеги, на місцях. Проект Постанови 9410 – за основу і в цілому. Прошу проголосувати колеги, кожен голос! Було 228. Голосуємо, підтримуємо. 9410 – за основу і в цілому. Підтримуємо молодих учених. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Кожен голос. 237, постанова прийнята. Колеги, дякую за мобілізацію. Дякую всім за активну роботу. У нас наступний був проект Постанови про призначення стипендій Верховної Ради, але ми вже просто не встигаємо розглянути її. На жаль, нас обмежує час. Ми могли би розглянути ще багато законів і постанов важливих для України, для українського парламенту, але, на жаль, час нас обмежує, колеги. Дякую всім за плідну роботу. Нагадую, завтра о 10 годині ранку ми збираємося, щоб продовжити нашу роботу. О 10 годині ранку я очікую всіх в залі. А зараз вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Успішного проведення сьогодні фракцій, засідань. Завтра о 10 годині ми продовжимо нашу роботу. Дякую. До побачення. Дякую.